Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskome saboru, prvo čitanje, P.Z. br. 308 Predlagatelj je Vlada. Raspravu su proveli Odbori za zakonodavstvo, Ustav, Poslovnik i politički sustav i izbor i imenovanje. Izvješća ste primili na sjednici. Državni tajnik Središnjeg državnog ureda za upravu, Antun Palarić će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite državni tajniče. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Vlada Republike Hrvatske kao jedan od ustavno ovlaštenih predlagatelja zakona predlaže Hrvatskome saboru donošenje Zakona o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru koji je upućen u prvo čitanje sa namjerom da se temeljito raspravi i da se prava zastupnika, što se tiče mirovine nakon obavljene dužnosti dodatno poslože. Naime, ovim prijedlogom zakona predlaže se da zastupnik ima pravo na zastupničku mirovinu nakon provedene 4 godine u u mandatu, dakle umjesto dosadašnjih 2 godine i 1 dana, predlažem da to bude puni četverogodišnji mandat u obnašanju zastupničke dužnosti. Nadalje, povećava se i dobna granica kada bi zastupnik mogao koristiti ovo pravo i to sa dosadašnjih 55 godina za muškarce na 60 godina života, a za žene sa 50 godina na 55 godina života, uz uvjet da imaju najmanje 25 godina mirovinskog staža. Dosadašnja norma Zakona o pravima i dužnostima zastupnika omogućavala je da se temeljem izbora na jedno zastupničko mjesto, teoretski u pojedinim slučajevima dvije osobe ostvare pravo na mirovinu, dakle da zastupnik ima pravo na mirovinu iako je mandat stavio u mirovanje, obavlja neku nespojivu dužnost, a mi ovim zakonom predlažemo da to ubuduće ne bude tako već da pravo na mirovinu ostvari samo onaj koji je efektivno proveo na radu kao zastupnik puni mandat, pune 4 godine zastupničkog mandata. S obzirom da je mandat u toku i da su neki od izabranih zastupnika već sada odlučili se obavljati nespojivu dužnost, ne bi bilo u duhu zakona, u duhu pravne sigurnosti, pa isto tako ni korektno da oni budu zakinuti u tim pravima, stoga predlažemo da ova nova pravila vrijede za novi saziv Hrvatskoga sabora koji će biti nakon sljedećih, ja vjerujem redovitih parlamentarnih izbora, ali ako bude izvanrednih, onda nakon konstituiranja Sabora nakon sljedećih izbora. Riječ je o vrlo važnom zakonu, zakonu koji se tiče izabranih narodnih predstavnika u vrhovnom zakonodavnom tijelu Republike Hrvatske, stoga ne želimo da se o ovom zakonu raspravi na brzinu po hitnom postupku, već želimo da se temeljito raspravi, pogotovo da se i razmotre primjedbe glede prijelaznih odredbi kako bi zakon u svakom svom dijelu bio jasan, nedvosmislen i kako ne bi bilo pogrešnih interpretacija. Mi ćemo pažljivo saslušati današnju raspravu i sve prijedloge koji budu izneseni i vjerujem da ćemo nakon toga pripremiti konačni prijedlog zakona koji će biti u Saboru donesen sa velikom većinom da ne kažem i konsenzusom. Ja sam uvjeren da će većina zastupnika podržati ova zakonska rješenja kao što je to u konačnici i bilo tijekom rasprave u saborskim radnim tijelima. Hvala vam lijepa. Hvala. Odbor za zakonodavstvo predsjednik odbora gospodin zastupnik Emil Tomljanović. Izvolite. Hvala lijepo gospodine potpredsjedniče. Uvaženi državni tajniče, kolegice i kolege. Odbor za zakonodavstvo Hrvatskoga sabora je na 53. sjednici održanoj 24. ožujka 2009. godine raspravljao o Prijedlogu zakona o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Odbor za zakonodavstvo podupire donošenje ovog zakona a na tekst prijedlog odbor ukazuje da prigodom utvrđivanja teksta konačnog prijedloga valja naznačiti da će se ovaj zakon objaviti u "Narodnim novinama". Istodobno predlaže se na razvidan način utvrditi obuhvat osoba na koje se ovaj zakon odnosi te početak njegove primjene s obzirom na vrijeme odlaska u mirovinu obzirom da se mijenjaju uvjeti za njezino stjecanje. Hvala lijepo. Odbor za izbor i imenovanja? Odbor za Ustav, poslovnik i politički sustav? Otvaram raspravu. Klub zastupnika HDZ-a gospodin zastupnik Andrija Hebrang. Izvolite. Štovani gospodine potpredsjedniče, štovani gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Pred nama je još jedan u nizu zakona koji govori o pravima saborskih zastupnika. Najprije u ime kluba trebamo reći da podržavamo prijedlog zakona kako je iznesen od državnog tajnika a kojeg nam predlaže Vlada. Podržavamo naravno da se ne može steći pravo na povlaštenu mirovinu za razdoblje manje od jednoga mandata. Predlažem naravno i podržavamo da se sve te nepravilnosti maknu jer je nepravilno da netko tko uopće nije konzumirao zastupnički mandat za to ima zastupničku mirovinu. Podržavamo i prijedlog u prijelaznim i završnim odredbama da se zakon primjenjuje od slijedećeg izbornog mandata jednostavno zato što u uređenoj pravnoj državi nemamo primjera da se stečena prava nekim zakonom ukidaju. To je naše obrazloženje. ja bih u sklopu toga rekao da je to još jedan zakon koji uređuje status zastupnika u Hrvatskoj državi, status koji u zadnje vrijeme često napadan nešto zbog dezinformacija onih koji napadaju, dezinformacija o tome što zastupnik radi i kako živi a nešto i zbog politikantstva pa bih se zato osvrnuo ovdje da smo se upravo odrekli 10% svojih plaća, da smo se odrekli tisuću kuna za plaćanje parkirališta u obližnjoj garaži, da smo se kao jedini zastupnici kao jedinog parlamenta u svijetu odrekli prava da sa svojim vozilom dođemo do svog radnog mjesta itd. Nešto od toga je trebalo, nešto nije trebalo, nešto je posljedica toga što smo podlegli jednoj općoj hajci na zastupnički mandat. Što se tiče naših plaća na koje se također ovih dana sasula sva paljba za mene vrijedi jedino pravilo usporedbe plaća odnos zastupničke plaće u parlamentu prema bruto društvenom proizvodu neke države. Tu smo nažalost zadnji u Europi. Pa da vam kažem samo postotak plaće zastupnika u odnosu na bruto domaći proizvod nekih zemalja u Europi. Usporedit ću ih, nećemo ići na one bogate. Na primjer, plaća zastupnika u Srbiji je 52% bruto društvenog proizvoda, plaća zastupnika u BiH je 53% njihovog bruto društvenog proizvoda, Moldove 34%, Slovenije 45%, Slovačke 20%, Hrvatske 15%. Pristajem pogotovo u ovakvim teškim vremenima da sudjelujemo u sudbini svoga naroda pa da eto imamo najmanji omjer, najmanji postotak plaće u odnosu na BDP u Europi. kad o tome govorimo treba reći da su te razlike između prava zastupnika u Hrvatskoj i veće nego što su ovi postoci jer primjerice u većini zemalja zastupnik ima pravo na svoj ured, ima pravo na osoblje u tom uredu. Primjerice, u Sloveniji, Slovačkoj, Rumunjskoj, Mađarskoj itd. Na primjer, u Slovačkoj zastupnik ima pravo na automobil. Naš zastupnik koji svojim vozilom jednom tjedno dolazi 200-300 kilometara iz svog grada on potroši jedan automobil u zastupničkom mandatu koji daje iz svoje plaće. Svi ostali parlamenti imaju plaćene mobitele koje mi nemamo itd. Dakle, toliko u prilogu o raspravi o plaćama zastupnika. Ja o tome imam pravo govoriti. Ovo je moj četvrti mandat i ujedno i četvrti mandat u kojem je moja plaća manja nego na mojem radnom mjestu sa kojeg dolazim odnosno na kojemu paralelno volonterski radim. Prema tome, imam pravo izreći ovakvu istinu. Drugi napad je bio na prazne klupe. Napravite sada anketu gdje su kolege čiji stolci su ovdje prazni. Ja tvrdim da su svi na svom radnom mjestu. Zašto? Jer radno mjesto zastupnika nije samo ovaj stolac. On osim ovog stolca ima radno mjesto za svojim stolom gdje proučava stotine i tisuće stranica materijala, piše ili skicira svoje govore. On ima i treće radno mjesto. Njegovo treće radno mjesto je njegova izborna jedinica u kojoj mora barem jednom tjedno primati stranke. Ima i četvrto radno mjesto, to je njegov saborski odbor a najmanje smo u dva do tri saborska odbora. A samo slike radi prošle godine smo održali 300 sjednica saborskih odbora. Na svakoj sjednici bilo je nazočno prosječno 12 do 13 saborskih zastupnika. Pomnožite to sa dva do tri sata sjednice i barem toliko sati pripreme, to je radno mjesto koje traži godišnje nekoliko stotina pa do nekoliko tisuća radnih sati. Peto radno mjesto zastupnika je njegov posao u Europskoj uniji, u pregovorima za NATO, njegov posao u različitim delegacijama gdje zastupa Hrvatsku državu jer se tamo nalaze i zastupnici drugih parlamenata i mi moramo tamo biti nazočni, to je hrvatski državni interes. Zatim su tu različita povjerenstva u kojima kao zastupnici moramo sudjelovati. Pa onda, slijedeće radno mjesto je naša druga profesija. Veliki broj zastupnika volonterski besplatno obnaša čitav niz drugih dužnosti od načelnika općina, gradonačelnika, nastavnika i sveučilišnih profesora, liječnika, obrtnika, poslovnih poduzetnika itd. Taj posao radi potpuno besplatno. Prema tome, ja tvrdim prazna klupa ovdje ne znači da zastupnik ne radi nego da je na jednom od svojih sedam radnih mjesta a za sve zajedno prima jednu plaću. Ako je prevelika ja prihvaćam da ju se još smanjuje u ovim teškim vremenima. Ono što bi još trebalo ovdje reći o statusu zastupnika, to je i nekoliko pa tako ne informacija i dezinformacija koje smo slušali i čitali o tim našim mirovinama. Zašto uopće zastupnička mirovina i zašto velik broj zemalja ju ima? Zato što zastupnik koji kao etablirani stručnjak u svom području prekine svoju radnu karijeru, dođe u ovaj Dom i provede ovdje 4 godine, teško da će se vratiti u svoju profesiju ako nije sve 4 godine obnašao obadvije dužnosti zajedno. Zato su mnoge zemlje uvele i kraći mandat od 4 godine, neke i dulji. u Irskoj nakon 2 godine zastupničkog mandata imate pravo na zastupničku mirovinu, u Rumunjskoj nakon 2 godine, u Estoniji nakon 3 godine, u Moldovi nakon 2 godine. Dakle, mnoge zemlje siromašnije od nas su htjele na taj način privući ljude koji nešto znače u svojoj struci i na taj način im reći, možeš doći služiti u svoj parlament, nećeš zato biti izgubljen u vremenu i prostoru kada ti tvoj mandat istekne. Kod nas nakon 4 godine, zastupnik koji 4 godine nije recimo obnašao svoju profesionalnu dužnost, nema nikakve šanse u svojim pedesetim, šezdesetim godinama se vratiti natrag na svoje radno mjesto. To je potpuno jasno nadam se svakome. Prema tome, mislim da status zastupnika u Hrvatskom saboru je neopravdano ili zbog pomanjkanja informacija onih koji nas napadaju ili zbog politikantstva namalja najcrnjim bojama u dijelu naših medija. U nekoliko zemalja su mi kolege rekli da je časno biti zastupnik u parlamentu njihovih zemalja i da to vide na svakom koraku kada idu ulicom. Na žalost, meni se događalo u posljednje vrijeme da čujem vrlo neugodne povike iza svojih leđa, zato što sam saborski zastupnik. Što znači saborski zastupnik? Ja mogu također svjedočiti, možda sam jedini ili jedan od rijetkih koji je dao i ostavku na zastupničku dužnost 1998. godine, jer se nisam složio sa tadašnjom politikom prema onome što se događalo u MORH-u. Vratio sam se na svoju profesionalnu dužnost i tada mi je plaća porasla za 15%, povratkom na svoju profesionalnu dužnost iz ovih zastupničkih klupa. Takvih primjera naravno ima bezbroj i mi ne sjedimo ovdje, barem ogromna većina ne, zbog ovih nazovi privilegija, nego zbog toga što smo imali potrebu i poriv doprinijeti trenutku razvoja svoje države. Kažu neki u medijima, sada će me prozivati, ali ja njih neću poimence, neka njihova savjest ih prozove sama, svatko može biti saborski zastupnik. To je velika istina samo djelomično. Svatko može biti saborski zastupnik, jer svaki punoljetni građanin ove zemlje ima pravo krenuti u bitku za zastupničku poziciju. I tu smo zaista potpuno jednaki ali uspijeva jedan od 20 samo jedan od 20 tisuća, jer je taj put posut trnjem. I sada ću vam reći kao liječnik nekoliko podataka. Neki dan su nam tu nakon govora za ovom govornicom mjerili tlak, pa smo imali 180/100, to je stres. Ovo je stresno zanimanje. Potpredsjednik Sabora ima recimo 160. to je zato što ne mora puno govoriti, nego samo nas kritizira. Ali kada će se vrati za govornicu i njemu će porasti tlak. Ali gledajte ovo, imali smo sada sistematske preglede. Neću odavati imena i dijagnoze. Ali na našim nedavni sistematskim pregledima, mi smo među ljudima koji ovdje sjede, a odazvala se na žalost manje od polovine, otkrili 3 karcinoma 3 karcinoma ljudi u zrelim godinama, četrdesete do pedesete godine kada incidencija karcinoma ni slučajno nije takva. Otkrili smo i 2 dijabetesa. Dakle, nije ovo zanimanje samo za privilegije, ovo zanimanje i za gubitak dijela svoga zdravlja. E pa kada je takva situacija, onda mislim da bi mi danas u svojim raspravama trebali jasno i otvoreno reći što je zastupnička dužnost. Neki od naših kolega bi trebali biti svjesni da svojim izjavama kojima žele poentirati škode zastupničkom ugledu, jer je Hrvatski sabor kruna hrvatske samostalnosti i hrvatske demokracije. Pa evo, moja zamolba, nemojmo danas u ovim svojim raspravama dati povoda onima koji žele tu krunu skinuti. Hvala lijepo. ispravak navoda, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče. Kolega Hebrang rekao je da danas raspravljamo o zakonu koji se primjenjuje na saborske zastupnike. Taj navod je nepotpun, pa je zato netočan, jer ga moram podsjetiti da sukladno članku 34. Zakona o Vladi, isti ovaj zakon u kompletu primjenjuje se i na članove Vlade. Dakle, ne samo na saborske zastupnike, nego i na članove Vlade. Klub HSS-a, gospođa zastupnica Marijana Petir. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora, gospodine državni tajniče, zastupnice i zastupnici. Klub zastupnika Hrvatske seljačke stranke podržat će donošenje izmjena Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Smatramo da je ovaj zakon realan i smatramo ga također dobrodošlim. Naravno da ovim Zakonom o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru u članku 8. propisuje se koje to uvjete za ostvarivanje prava na zastupničku mirovinu mora ispuniti zastupnik. Podržavamo predložene izmjene jer one redefiniraju uvjete za stjecanje prava na zastupničku mirovinu na taj način da se zastupnik ubuduće nakon prestanka zastupničkog mandata, imat će pravo na zastupničku mirovinu prije ispunjenja općih uvjeta za stjecanje prava na starosnu mirovinu prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ako je najmanje 4 godine obnašao dužnost zastupnika, te ima najmanje 25 godina mirovinskog staža i navršenih 60 godina života, muškarac, odnosno 55 godina žena. žena. Osim toga izmjenama se propisuje da se zastupniku u vrijeme trajanja zastupničkog mandata, ne uračunava i vrijeme u kojemu je mandat mirovao, jer je kao zastupnik bio izabran ili imenovan na dužnost čije obnašanje nespojivo sa obnašanjem zastupničke dužnosti u skladu sa zakonom. Više je nego jasno da danas raspravljamo o zakonu koji ima za cilj pooštriti uvjete za stjecanje prava na saborsku mirovinu. I mi u klubu HSS-a smatramo da je to dobar potez koji odgovara načelima solidarnosti. upravo u tu mirovinu često se upire prstom kao u simbol postojeće društvene razlike u Hrvatskoj. svjedoci smo da se saborske zastupnike koje su koje su građani izabrali da ih zastupaju, počesto napada zbog nedovoljnog rada, zbog njihovih plaća, kao i beneficija, koje su u usporedbi sa primjerice gospodarskim sektorom daleko manje. U ostalom upravo se pohlepa menadžera, stranih banka i korporacija za što većim profitom smatra glavnim uzrokom ove globalne financijske i gospodarske krize koja danas pogađa i Hrvatsku. Njezine će posljedice naravno najviše osjetiti građani ali i političari od kojih se očekuje da čarobnim štapićem sve riješe na način da je "vuk sit a koza cijela". Stoga treba biti iskren i reći, netko je zaradio a netko drugi mora vaditi kestenje iz vatre. S druge pak strane bez želje da opravdavam bilo čiji nerad jer budimo iskreni kao i u svakom poslu i u politici se nalaze oni koji koji su spretniji u izbjegavanju obaveza nego poduzimanju konkretnih djela. Ipak moram naglasiti da postoje oni koji požrtvovno i časno na uštrb slobodnog vremena a nažalost često i svoje obitelji službe hrvatskom narodu. Jer politika je onakva kakvi su ljudi koji ju provode. I mi u HSS-u smatramo da sa više dobrih ljudi u politici i politika može biti bolja. Naravno postoje dobri i i loši primjeri, no bilo bi žalosno da se one angažirane i časne ljude zbog hajke koja se provodi na politiku i političare odvoji od tog posla koji je itekako važan za cjelokupni hrvatski narod. Politika je odgovoran poziv i nije posao koji traje samo 8 sati dnevno, ona traži stalan angažman. Nije lako donositi odluke za koje se zna da su nužne zbog većeg dobra uz svijest da će njihove posljedice utjecati na život mnogih ljudi. Nije lako imati svoj stav i preuzeti odgovornost, a mogu reći i na osobnom primjeru da sam doživjela različite napade i harangu zato što sam iznosila svoj stav, a niki su se čak usudili prozivati prozivati me zbog mog svjetonazora kao i moje kolege u klubu HSS-a, a neki su čak htjeli i skinuti mi križ sa vrata. Međutim, zasigurno je sljedeće, mnogi građani Hrvatske koji su čitav život proveli pošteno radeći a danas kada su mirovini jedva spajaju kraj sa krajem, jer im mirovina ne pokriva niti osnovne životne troškove, kao svojevrsnu nepravdu doživljavaju činjenicu da su neki saborski zastupnici imali pravo na tu mirovinu čak i kada im je mandat bio u mirovanju. Mi u klubu HSS-a podržavamo predloženu odredbu zakona da se zastupniku u vrijeme trajanja mandata ne uračunava vrijeme u kojemu je mandat mirovao jer je do sada to pravo omogućavalo da dvije osobe u isto vrijeme osiguravaju određena prava koja proizlaze iz zastupničke dužnosti što apsolutno n odgovara načelima pravednosti. Također, mi u HSS-u imamo prijedlog vezano uz odredbu da se pravo na zastupničku mirovinu stječe nakon što je netko najmanje četiri godine obnašao dužnost zastupnika. Namjera je te odredbe pozitivna, bezrezervno ju podržavamo, međutim, moglo bi se dogoditi da netko bude zastupnik puni mandat ali da to bude nešto kraće od četiri godine. Naime izbori se mogu održati u nešto kraćem roku od četiri godine u odnosu na prethodne, pa sukladno tome zastupnik koji je odradio čitav redovni mandat ne bi imao pune četiri godine zastupničkog staža. Također treba imati u vidu da određeni broj zastupnik dolazi u zastupničke klupe nakon što dio zastupnika bude imenovan za člana Vlade, pa zbog nespojive dužnosti stavljaju mandat zastupnika u mirovanje. Tako imamo primjer i nekih naših zastupnika da im je mandat započeo 12. siječnja 2008. godine nakon konstituiranja Vlade Republike Hrvatske i gotovo 2 mjeseca nakon provedenih izbora, pa bi se moglo dogoditi da taj zastupnik odradi cijeli redovni mandat do raspisivanja sljedećih redovnih izbora recimo u prosincu 2011. godine, ali on neće imati pune četiri godine mandata. Naravno, svjesni smo da se ovaj zakon ne odnosi na sadašnje nego tek na one koji će to postati nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Ali primjer pokazuje da će i u narednom mandatu biti vrlo teško ostvariti taj četverogodišnji staž. Bilo bi bolje propisati da zastupnik mora biti na toj dužnosti za razdoblje koje odgovara redovnom mandatu, dakle, više od tri godine. Jer redovni mandat je kada se izbori propisuju u četvrtoj godini mandata. Dakle, ako sljedeći izbori budu 2011. svi izbori 2015. su redovni izbori. Evo nadamo se da će ovaj prijedlog koji mislimo u klubu HSS-a da je konstruktivan, realan i provediv i predlagatelj zakona razmotriti i prihvatiti. A Klub zastupnika HSS-a podržati će donošenje Izmjena zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru. Hvala lijepo. Hvala. Klub zastupnika IDS-a, gospodin zastupnik Damir Kajin. Izvolite. možda bi mi bilo i najpametnije da šutim, jer kada sam branio Sabor od jedne hajke, ne, pred mjesec dana onda mi se imputiralo da ja branim plaće, a samo jednu stvar sam rekao, da nas često napadaju oni koji su u daleko priviligiranijom poziciji od saborskih zastupnika. Tada sam spomenuo kolumniste i urednike i to je moj veliki grijeh. A samo na nacionalnoj televiziji stotine ljudi dobivaju veću plaću od ministra. I to isto tako treba reći. Međutim, da se ja sada vratim na ovaj zakon. Kada kažem da bi bilo najpoštenije šutjeti, da, ali onda jednostavno netko može reći, ako imaš hrabrosti govoriti o drugim temama, onda treba govoriti i o ovim penzijama. U ovome trenutku u ovoj zemlji 179 tisuća ljudi, ili da budem precizniji 179 tisuća 733 njih dobiva neki oblik povlaštene mirovine. Znači od predsjednika Republike Hrvatske, dobro ili on je također u toj mogućnosti, pa sve do generala, od policajaca do zastupnika, od ministara do rudara ugljenokopa tupljak na što sam ja naročito ponosan jer sam na neki način se, pod navodnicima ajde, izborio za taj njihov status, od boraca Narodno oslobodilačkog rata do boraca Domovinskog rata, od tzv. domovinske vojske do akademika, od bivših saveznih funkcionara do oficira JNA, od časnika Hrvatske vojske pa sve do političkih zatvorenika, do sudionika Hrvatskog vijeća obrane itd., itd.. Ukupno rekoh 179 tisuća 733 osobe. Razumljivo je, nemaju svi mirovinu koliko iznosi pod navodnicima "prosječna zastupnička mirovina", 10 tisuća kuna, sudionici NORA imaju 2600 kuna, radnici na određenim poslovima, unutarnjim poslova 3847 kuna, pripadnici Hrvatske domovinske vojske 2164 kune, bivši politički zatvorenici 3748 kuna, članovi akademije 8312 kuna i da ne nabrajam dalje, savezni kadar 3700 kuna, hrvatski branitelji 5845 kuna, Hrvatska vojska 3428 kuna itd., itd.. Znači 179 tisuća ljudi prima tzv. povlaštenu mirovinu. Od toga na današnji dan 463 i tu je u pravu Lesar, što ministara, što zastupnika, što bivših premijera, što bivših potpredsjednika vlada, ali jednako tako i sudaca Ustavnog suda prima tzv. zastupničku mirovinu. Istina je i to treba priznati da ovo što je danas na snazi da dvojica u jednome mandatu mogu iskoristiti taj iskoristiti taj "privilegij", to je nešto od čega treba što je moguće prije odustati. Istina je isto tako da su neko vrijeme, ako se ja ne varam, i zamjenici ministara i pomoćnici ministara, pa možda čak i podžupani mogli iskoristiti takvu jednu soluciju zajedno sa županima, tako da je taj broj od 463 zasigurno znatno manji. Postavlja se ono temeljno pitanje da li zastupnici dijele sudbina građana. Netko će reći da, neki ne. Neki će reći ne kategoričko, a ja kažem neki da, neki ne. Možemo isto tako postaviti pitanje da li neki sindikalni lideri dijele poziciju sa svojim članstvom, urednici, direktori javnih poduzeća, predsjednikovi savjetnici i da ne nabrajam dalje. Da ne bi bilo spora, ja ću reći na kojim sam ja pozicijama, još nisam to rekao. Mnoge zemlje poznaju ova načela koja otprilike poznaje Republika Hrvatska. Vjerojatno su i u tim zemljama koje je spominjao gospodin Hebrang, od Mađarske, Irske, Italije, reakcije kao i u Hrvatskoj. Međutim, za što se ja osobno zalažem? Zalažem se za vrednovanje minulog staža u ovom Saboru i za broj mandata. Da li će se takav jedan prijedlog jednoga dana usvojiti, ne znam. Ali moj bi prijedlog bio i to ću reći posve otvoreno, da jedan mandat proveden u ovome Saboru vrednuje se sa 45% prosječne plaće zastupnika, dva mandata 55%, tri mandata 65%, četiri mandata 75%, pet i više mandata 85% prosječne plaće, s time da svatko tko je u ovim klupama proveo 12 ili 15 godina takoreći odmah ide doma, da ide u penziju, ne da se vucara od mila do nedraga. Zastupnik koji nije reći ću ajde izdanak neke stranačke discipline, zastupnik koji je autonoman, zastupnik koji nije u ovom trenutku izdanak kapitala, taj se zamjerio i Bogu i vragu. Narodni zastupnik ja tvrdim, a ne zastupnik kapitala itekako dijeli sudbinu sa svojim građanima. Da li će to netko priznati, da li neće, to je druga stvar, ali ja želim uvjeriti hrvatsku javnost da je tome naprosto tako, kako bi se pozicija ovog doma radikalno promijenila na bolje, a želim vjerovati i prilike u Republici Hrvatskoj. prilike u Republici Hrvatskoj. Kada bi došlo do izmjene našeg izbornog sustava i kada bi zastupnici bili neposredno birani, tada bi oni stvarno u pravom smislu te riječi postali tribuni i ne bi bili ničiji pijuni. Tek tada bi se za Parlament, to je Sabor, moglo reći da iznad njega nema nikoga osim Boga. Tada bi Vlada isto tako došla u poziciju da ne može činiti što hoće mimo i i kontra, ja bih rekao, raspoloženja u ovome Domu i tada Parlament ne bi dopustio da se svatko u ovoj zemlji poigrava s dignitetom ovoga Sabora, jer rušeći dignitet Sabora na neki način dovodi se u pitanje i vjerodostojnost svake politike pa i zemlje u cjelini. Iako se ne slažem sa jučerašnjom jučerašnjom Sanaderovom izjavom, pada li Vlada, pada država. Ne. Vlada može pasti, doći će novi izbori, država će ostati sa novom Vladom. Možda će svima biti i daleko bolje, u što sam uvjeren. Slažem se i s time da je uz Vladu, servilnost Sabora jedan od razloga krize, ali ne mogu se amnestirati ni neke druge institucije od medija pa sve tamo do sindikata koji nažalost u ovom turbulentnom vremenu djeluju samo kroz društvene tvrtke, samo kroz javne službe. U privatnim tvrtkama gotovo da ih nema, pa se vidimo Vlada s njima poigrava kako joj se prohtije, umjesto da i oni jasno progovore i prozbore što misle. Mislim da je ovo trenutak kada se svi mi isto tako oko njihovih plaća moramo boriti za dignitet sindikalnog pokreta u Republici Hrvatskoj, jer ako se on dovede u pitanje onda će isto tako zemlje u cjelini biti daleko lošije. Međutim, ja se slažem sa mojom prethodnicom kada je otprilike rekla da najodgovorniji za ovu situaciju u kojoj se zemlja po meni su jasno vlade i to su oni koji su sudjelovali u pretvorbi i oni koji su rasprodali nacionalno bogatstvo, od saniranih banaka do monopola, a kao nas je krenulo je krenulo "na svu sreću" danas nema kupaca, možda ćemo uskoro lišiti se i nešto preostalih monopola, od HEP-a, Hrvatskih šuma, autocesta, Croatia osiguranja itd., Zato još jedanput ću reći, 2009. trebalo se normalno solidarizirati i sa sindikalnim zahtjevima. ovoga zakona, ja ne znam na kojim bi pozicijama bio danas Ustavni sud kako bi on "tretirao" neka stečena prava. Postavljam si isto tako pitanje da li je u boljoj poziciji onaj zastupnik koji ima 16 tisuća kuna ili onaj koji ima 6 ili 7 tisuća kuna, a '91. je dobio mogućnost za 6 ili 7 tisuća maraka da otkupi stan od 80 ili 100 kvadrata u jednoj Puli, Opatiji, Buzetu, Dubrovniku, Šibeniku ili nekom drugome gradu. Problem Hrvatskog parlamenta, hrvatskog zastupnika je i poslušnost koja često zna prerasti u servilnost, a to se liječe kako, to se liječi samo neposrednim izborima. Ali u Hrvatskoj jasno sve hoćemo, ali ovaj film tih neposrednih izbora koji smo imali i '90., '92., '95., ja sam na taj način ušao u Parlament, zasigurno tako skoro nećemo gledati, a mislim da bi bilo najpoštenije da se pola bira sa lista u izbornim jedinicama, a ½ odnosno neposredno. Ono što je sigurno dobro da ovaj zakon ide u drugo čitanje. A što znači biti zastupnik, pustimo to što nemamo ni auto, ni telefon, ni ured, ni dnevnicu, ni sekretaricu, osim ako se netko za nju ne pobrine, to otprilike ovako izgleda da u ponedjeljak odlazite od kuće, u petak se vratite, a to znaju moji Istrijani da u subotu i nedjelju primate primate stranke i tako 4+4+4+4+4 godine i da na kraju kada podvučete crtu kažete nemam ništa. Ja razumijem jednoga Čačića ili Jamba koji kažu ne, ja sam protiv tih penzija. Ali ja sam isto protiv toga kako su oni stekli imovinu od Hrvatske države. I slažem se, ako je za jedno radno mjesto žestoka konkurencija, onda je za mjesto u ovome Domu, a tko je sirotinju doveo u situaciju da se bori za golo preživljavanje i da mora životariti sa 2100 kuna o tome nekom drugom prilikom. Ali IDS za to sigurno nije zaslužan. Hvala. Jedan ispravak netočnog navoda, gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Štovani gospodine potpredsjedniče, ispravljam netočan navod gospodina Kajina koji je on možda tako čitao u nekim medijima, da je predsjednik Sanader rekao ako padne Vlada pala je i država. To nije rekao. Rekao je, ako padnu ove vladine mjere upitna je država jer nam onda dolazi MMF, a MMF znači dokidanje dijela gospodarskog i financijskog suvereniteta. To je bio smisao njegove izjave.

međutim postavlja se pitanje motiva za njegovo donošenje, sadržaja, krajnjih učinaka ali prije svega i naše odgovornosti i radi se o nama. Ovo je zapravo kozmetička i demagoška promjena, ako se pitanje zastupničkih mirovina ne sagleda u kontekstu pitanja svih tzv. povlaštenih mirovina. Malo ljudi u Hrvatskoj znade i to treba ponoviti, da gotovo 180000 ljudi u Hrvatskoj ostvaruje pravo na mirovinu po posebnim uvjetima koji nisu jednaki uvjetima koje ostvaruju građani iz rada. Naravno, u svim zemljama, pa tako i u Hrvatskoj može se i mora prepoznati razloge zbog kojih se neke ljude u obnašanju određenih poslova treba beneficirati. Uostalom, čitav je niz djelatnosti i profesija koje se beneficiraju zbog otežanog uvjeta rada. Tako je bilo, jest i valjalo bi ostati. Međutim, u svakome sustavu, pa i u Parlamentu iznimno bitno pitanje je kakav učinak i kakvu vrijednost svi koji rade proizvode i u kakvoj je to korelaciji s novcem kojega za to dobivaju, odnosno beneficijama koje im se za to osiguravaju. U svakome poslovnom sustavu vrijedi pravilo da ne žalite novca, niti bonusa, niti beneficija ukoliko onaj o kome se radi proizvodi novu vrijednost toliko veću od postojeće, da stvara korist i svome sustavu i svojoj zajednici. I tu dolazimo do pitanja koliko zapravo mi kvalitetno radimo, ali koliko rade i svi drugi državni dužnosnici i da li su adekvatno nagrađeni za svoj rad, odnosno da li im je priznata posebnost uvjeta u kojima rade. Dolazimo do pitanja ugleda ovoga Parlamenta. Naravno mi smo skloni uvijek reći da je to pitanje nešto čime se mediji bave površno, senzacionalistički. Ali koliko zapravo tome mi sami doprinosimo? Koliko mi dajemo štofa za takve komentare, svojim radom, svojim ponašanjem, svojim stavovima i konačno učinkom našega rada. Kakve mi to zakone donosimo? Pa je li to dobar učinak ako se neki zakon 5 puta vraća na doradu? Je li to dobar učinak ako se pred čitavom javnosti upozorava na manjkavosti u određenim rješenjima, ali se onda to iz izvršne vlasti, pa onda i parlamentarne većine ignorira i dobivamo loša rješenja koja moraju ići na doradu. Zamislite tvorničkoga radnika koji mora proizvesti određeni proizvod, a onda mu kontrolor to tri, četiri ili pet puta vraća na doradu. Kakav je proizvod taj kojega smo dobili i po kojoj cijeni taj može ići na tržište? Tako je i kod nas. Moramo biti toga svjesni. Po prirodi stvari izvršnoj vlasti neovisno o tome tko u njoj sjedio odgovara da je parlament slaba institucija. Što je parlament slabiji do je vladi, odnosno izvršnoj vlasti veći prostor djelovanja i manja razina kontrole. Dakle, u prirodi je izvršne vlasti da vidi, pa ako je moguće i podstakne tako nešto da parlament bude slabiji. Ali da li je to narodni interes? Način na koji se mi biramo u ovaj Visoki dom svakako je jedna od tema o kojoj se može raspravljati. Da li je pitanje neposrednog izbora nešto što će definitivno riješiti sve probleme, da li je to pitanje preferencijalnih lista jer moramo biti svjesni Hrvatski sabor se u velikom dijelu javnosti doživljava kao transmisija partitokracije i nas se poima kao ljude koji su ovdje sjeli i dospjeli zahvaljujući volji naših političkih stranaka. I dok je god to tako, a dok god naše političke stranke koje uspijevajući u parlamentu nisu do kraja demokratske pitanje je koliko je Hrvatska demokratska. Netko reče zastupnički posao je stresan posao. Jest, osobito ako ga shvaćate ozbiljno ako ga nastojite odraditi u najboljoj vjeri i s najviše svojih kapaciteta. Čini mi se da malo koji posao je tako stresan. Ali postoje mnoge druge profesije u kojima je posao više nego stresan. Ruku na srce, da li je naš posao stresniji od posla policajca? Da li je naš posao stresniji od posla porodničara koji svaki dan u ruci drži život? Da li je naš posao stresniji od ostalih liječnika koji moraju u vrlo kratkom vremenu procijeniti, donijeti dijagnozu i propisati način suzbijanja određene bolesti ili prevencije kako bi očuvali ljudski život? Takvih je slučajeva bezbroj. Imamo li mi onda pravo reći da je naš posao stresniji od drugih? U ostalom, a tko nas tjera da se bavimo politikom? I tu se postavlja pitanje tko bi se trebao baviti politikom? Politika je težak posao, odgovoran posao, jedan od najodgovornijih poslova jer u malo kojoj drugoj profesiji valja staviti opće ispred pojedinačno. Opće i zajedničko ispred privatnog i osobnog. Činjenica jest da se politikom mora moći baviti svatko jer je to izvorna ideja narodnoga suvereniteta. Ali jedno je imati iste šanse, a drugo je zadobiti povjerenje ljudi da ih se predstavlja u svakome predstavničkom domu, u svakoj izvršnoj vlasti, pa tako i u Hrvatskome saboru. Kako mi obnašamo svoju dužnost? Jesmo li mi dovoljno u tome smislu predani? Postoje neki kolege koje viđamo samo petkom i po njima možete znati koji je dan u tjednu. Neki kolege koji dođu petkom su zapravo vjesnik glasovanja. Činjenica je da naš posao nije samo ovdje u sabornici, da veliki dio našega posla se odvija u odborima, u klubovima, na terenu, u razgovoru s ljudima, u konzultacijama s onima koji više znaju od nas kako bi mogli ovdje sudjelovati na najkvalitetniji mogući način u procesu donošenja odluka. Nemoguće je obavljati ovaj posao misleći da sve znamo sami i nikoga ništa baš ne pitati i s nikim se konzultirati. Ali u kojem procesu mi donosimo zakone? Pa mi ne znamo što će sutra biti na dnevnom redu. Zakona koji ulaze u proceduru po hitnom postupku je toliko da ih se ne stigne niti pročitati, a kamo li se konzultirati o njihovu sadržaju i onome što ti zakoni donose. To je naš posao, to je realnost našega posla. Zato tko može biti uopće narodni zastupnik? Kakav to čovjek, kakva to žena mora biti? Častan, pošten, predan svome poslu, svjestan odgovornosti, onaj koji pred vratima ostavlja one interese koji se mogu vezati uz njega kao osobu, a ovdje zapravo nastoji razmišljati o zajedničkim interesima. Onaj koji gordo u najboljoj volji, vjeri i namjeri nastoji omogućiti da svaki propis ili odluka koju donosimo u ovome Domu budu što je moguće više pravedni, da se umanje štete i da se poveća korist za sve ljude u zajednici. A zakon koji je pred nama ima jednu zamku koji kaže primjenjivati će se od sljedećih parlamentarnih izbora. To znači da smo mi sada u vrlo komodnoj situaciji misleći da se to ne odnosi na nas. Ne odnosi se samo na one koji će otići u mirovinu nakon ovoga mandata. Zašto se taj propis ne bi odnosio na sve koji sjede u ovome Domu sada? Pozicija našega Parlamenta u mnogome je različita od drugih parlamenata i zbog izbornoga sustava, a i zbog tradicije da Parlament praktički sluša Vladu, a to nije dobro. To nije dobro. Nedavno sam bio u prilici vidjeti kako legislatura funkcionira na svim razinama vlasti u jednoj velikoj zapadnoj zemlji. Od mjesne razine do federalnog parlamenta. I ono što me zapanjilo da u toj zemlji postoje zemaljski parlamenti u kojima zastupnici uopće nemaju nikakvu financijsku naknadu. U nekima je razina godišnje naknade na granici prihoda koje obično zovemo granicom siromaštva. Zašto? Njihova volja i njihov pristup je da brane praktički dolazak u politiku onima koji nemaju vlastitoga novca zarađenoga u vlastitoj karijeri. To nije naravno dobro. Bude li novac kriterij da se netko bavi politikom, onda među nama ovdje će sjediti samo tajkuni, samo ljudi koji su u svome životnome vijeku zaradili mnogo novca, a za ljude koji će zapravo odražavati autentične interese naroda onda neće biti mjesta. Ali zašto ne bismo razgovarali i o bonusima i o penalima ljudi koji u ovom Domu sjede, a ne rade svoj posao? Pitanje je koliko se dolazi na sjednice radnih tijela, na plenarnu sjednicu? Koliko se dolazi na klubove? Koliko se vremena provodi uopće u ovoj zgradi? Naravno, i uz ono da 30% vremena najmanje treba provesti na terenu u izbornoj jedinici, u izbornoj bazi. Otvorimo to pitanje pa ćemo vidjeti koliko će nas onda sjediti u sabornici za vrijeme sjednica, koliko će nas sjediti na odborima i kako ćemo se ponašati i koliko ćemo diskutirati? Ima nekih kolega koji nisu prozborili ni jedne jedine riječi u ovome domu otkad je počeo ovaj mandat. Da li oni zastupaju interese svoje baze? Nisam siguran da njihov izborni okrug, njihova izborna jedinica je sretna s time što njihovi predstavnici nemaju što reći u ovome Domu. Ako mi budemo o tome otvoreno govorili, više će nas ljudi cijeniti. Ako mi budemo o tome šutjeli, onda ćemo doprinijeti onoj tezi koja kaže da je politika nečasna djelatnost. A ako je ikome u ovoj zemlji zadaća i ako je plaćen da promijeni tu percepciju kod ljudi i da osigura novu koja će glasiti da je politika časna djelatnost i da se njome časni ljudi bave, čak i onda kad ima i mnoštvo izuzetaka. Dakle, to je naša zadaća. Kad budemo tu zadaću ispoštovali nitko neće pitati kolika nam je plaća i kolike su nam beneficije. Ali dok to ne bude tako mi smo dužni biti solidarni sa onima koji stvaraju novu vrijednost kako bi mi ovdje mogli primati svoju plaću. Hvala lijepo.

Ispravak netočnog navoda gospodin zastupnik Andrija Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo, gospodine potpredsjedniče. Ispravljam netočan navod kolege koji glasi imamo li pravo reći da je naš posao stresniji od drugih. Kako je mene citirao moram reći da to nije točno jer ja to nisam rekao da je naš posao stresniji od drugih poslova. Rekao sam je ovaj posao stresan. Mislim da je najstresniji onima koji nemaju nikakvog posla. A što se usporedbe tiče liječničkog i ovog posla budući da 20 godina paralelno radim vrlo stresan liječnički posao intervencijske radiologije a i ovaj ovdje posao mogu vam reći ovaj je deset puta stresniji nego liječnički. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice zastupnici, kolege zastupnici. Evo, ne moram sa gospodinom Hebrangom ulaziti u raspravu. Ja sam 32 godine kirurg i kada bi gledali taj stres i veličinu stresa i mjerili teško je to izmjeriti ali mislim da je kirurški posao stresniji, odgovorniji čak neposredno za ljudski život je po riječima mog prethodnika politika težak, odgovoran ali i da kažem vjerojatno častan posao koji koji je rad za prije svega za opće i zajedničko dobro kada treba staviti dakle to dobro ispred privatnih interesa. To imamo i na onom Kneževom dvoru u Dubrovniku takav jedan natpis, to ste citirali, tako da kada bismo se vodili time onda bi u ovom Saboru, u našoj Vladi i kod svih državnih dužnosnika bilo jako dobro kada bi svi skupa tako razmišljali i kada bi nam to stalno bilo na umu. Kad sam nakon 1. sjednice Sabora 2008. godine dakle u siječnju vratio se u Slavonski Brod i kada sam razgovarao sa zamjenikom ravnatelja brodske bolnice onda smo malo i oko uvjeta rada odnosno plaće raspravljali pa je ispalo da je njegova plaća daleko veća nego li saborska plaća, ali eto on je rekao da bi se on mijenjao sa mnom iako kažem je

da kažem diskvalifikacijama saborskih zastupnika, njihovih prava, njihovoga rada, sudjelovanja u onome sve što je gospodin Hebrang nabrojih svih onih sedam točaka što je obveza saborskog zastupnika od obilaska terena, razgovora s ljudima i među ljudima do sudjelovanja u radu saborskih odbora, drugih kontakata i silne one kilometraže koju prijeđe jedan zastupnik poput mene iz Slavonskog Broda. Otprilike 200 kilometara tamo, 200 nazad svaki gotovo tjedan. I evo sada je pred nama Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o pravima i dužnostima zastupnika u Hrvatskom saboru u kojem je eto prijedlog da se kako piše nakon četiri godine saborskog mandata a skloniji sam onoj ideji koju je gospođa Petir iznijela da to bude jedan saborski mandat jer on može potrajati možda 3 godine i 11 mjeseci. Ovo je decidirano navedeno 4 godine što nije u redu ako je jedan mandat 3 godine 11 mjeseci. Dakle, to se može još uvijek do drugoga čitanja izdefinirati i može se popraviti. Međutim, ovdje je bilo govora i o tome zbog čega smo mi došli na udar kritike, zbog čega smo došli na udar i novinstva, medija počevši od onog nesretnog parkinga i one garaže pa do našeg saborskog restorana, dakle zavirilo se i u tanjur što svatko ima pravo jer danas je javnost rada i javnost djelovanja treba biti dostupna svakome. Točno je to da se kako reče gospodin Beus kada bi se mjerilo novcem težina nekoga u ovoj državi onda bi ovdje zaista bili isključivo tajkuni. Točno je i to da je bilo i pričalo se da je bilo i onih koji su takvo mjesto na listi za Sabor Republike Hrvatske i podmazali novčanim iznosom za izgledno mjesto na listi. Točno je i to da su neki saborski zastupnici sa mjestom prebivališta u Zagrebu ili negdje drugdje nastupali u ime stranačkih oligarhija, kandidirali se na izbornim jedinicama koje su tzv. rubne izborne jedinice odnosno recimo kod nas u 4. ili 5. Izbornoj jedinici, prije svega u 5. govorim. Dakle, zbog toga građani to prepoznaju, zbog toga građani imaju s pravom određene primjedbe na to a i zbog toga što evo gledajući ovakve prijenose vrlo često dobivam primjedbu kada dođem na teren pa tamo vas nema više od pola itd. Jesmo li mi u Hrvatskom saboru uveli nekakva mjerila rada? Svaki dan kada ovdje dolazimo na saborsku sjednicu imamo knjigu u koju se upisujemo, svaki dan imamo mogućnost i pravo da raspravljamo. Koliko te rasprave, amandmani i dakle pisani prijedlozi Vladi i ministarstvima utječu na rad Vlade, dakle na rad izvršne vlasti to je već sad druga stvar. Ovdje je knjiga informacijsko-dokumentacijske službe Hrvatskoga sabora u kojoj se nalazi kompletna dokumentacija, cjelokupna dokumentacija rada Sabora u proteklom mandatu i sa zanimanjem sam pogledao one statistike u prošlom sazivu u prošlom sazivu Sabora i zaista se tu može vidjeti štošta i onda kada govorimo o mjerilima rada, dakle ako su mjerila rada koja su ovdje donekle navedena a to su predlaganje amandmana, rasprave i sve ostalo, onda je jasno da i naše plaće nekako ne bi trebale biti za sve jednake. Jer nismo jednako sudjelovali u radu ovoga Sabora, nismo jednako doprinijeli radu ovoga Sabora, o tome je riječ. I drugo, ja sam 32 godine liječnik i na osnovu moje plaće i dežurstava a to je otprilike kao godinu dana još jednog radnog staža samo u dežurstvima, uplatio veliki iznos doprinosa, koji po zakonu dakle u da kažem u Šukerovu riznicu ili prije, nije bitno čija je, ali u državnu riznicu, i onda se pitamo da li to da kažem pravedno, pošteno da svi podjednako nekako na načinom "Uravnilovke" kažemo da imamo povlaštene mirovine ili mirovine po posebnim uvjetima, svi oni bez obzira na uplate, na doprinose i na radna mjesta koja su obavljali prije dolaska u Sabor. Koliki iznos novca je svatko od nas uplatio do sada u mirovinsko, za zdravstveno, za porez, putem poreza? U svakom slučaju ja se slažem sa ovom izmjenom zakona koje je pred nama, i klub HDSSB-a će podržati ovakvu izmjenu zakona, ali sam ovdje da kažem natuknuo mnoge stvari o kojima bi trebali razmisliti u svezi u svezi evaluacije tih prava koja su sada podjednaka za sve saborske zastupnike. Kako reče jedan moj prijatelj iz HDSSB-a, treba razdvojiti radnike od neradnika. Dakle, postoje mjerila i mogućnosti da se učine i naprave skala, ljestvica mjerila učinkovitosti i rada u Hrvatskom saboru. I to nije nemoguće. Što bi rekli u industriji, norma. Ja ne kažem da je ovo industrija, ovo je Dom u kojemu se da kažem razmišlja, u kojemu se predlaže, u kojemu se misli na opće dobro, kako reče gospodin Beus, na opće i zajedničko dobro koje treba staviti ispred privatnog i osobnog i časno izvršiti ovaj mandat kako i sam shvaćam ovaj svoj nadam se četverogodišnji mandat. Zato kažem HDSSB Hrvatski demokratski savez Slavonije i Baranje podržava prijedlog ovoga zakona i glasovat ćemo za. Hvala vam lijepo. Hvala. Pojedinačna rasprava, gospodin zastupnik Dragutin Lesar. Izvolite. **Lesar, Dragutin (Nezavisni)** Hvala lijepa poštovani gospodine potpredsjedniče, državni tajniče, kolegice i kolege. Svoju ću raspravu započeti s citatom jedne knjige koja govori o novim idejama. I u toj knjizi je upisana tvrdnja da su ideje uvijek kćeri prošlosti, majke budućnosti, ali i uvijek robinje vremena. Vremena kada se pojave. Tako i u rujnu 2005. godine moja ideja za preispitivanje ovog zakona bila robinja tadašnjeg vremena, i do prije 2 mjeseca, demagogija. Što se desilo prije 2 mjeseca da to više nije demagogija? Meni nije poznato, ali činjenica je da zbog samog Vladinog prijedloga zakona i obećanja premijera Sanadera kako će se taj zakon promijeniti, najedanput o tome, a što mi je i malo čudno, jedan od rijetkih zakona koji nije došao po hitnom postupku, danas raspravljamo. Mislim da je upravo nuđenje ovakvog zakona uoči lokalnih izbora u prvom čitanju sa odgođenom primjenom za 2,5 godine zapravo demagoški pristup. Da bi se bolje razumjeli o čemu raspravljamo, postavljam pitanje da li znamo kad na čiji prijedlog i uz koje obrazloženje je u hrvatskog zakonodavstvo uveden institut ovih mirovina? Bilo je to godine 1995. i taj zakon tada nije predlagala Vlada Republike Hrvatske, taj zakon nije predlagao nijedan klub zastupnika, nego grupa od 42 zastupnika, a u ime njih formalni podnositelj prijedloga bio je tadašnji zastupnik Zdenko Matišić. Kojim su argumentom obrazložili potrebu uvođenja instituta ove vrste mirovina? Citiram iz obrazloženja. "Osim toga zastupnici u Hrvatskom državnom saboru nemaju ni sva prava kao zastupnici drugih zemalja, jedno od tih prava je pravo na prijevremenu starosnu mirovinu". S obzirom da u našem zakonu ovo pravo zastupnika nije predviđeno, postoji jedan broj zastupnika iz prvog saziva Sabora Republike Hrvatske, a vjerojatno će ih biti i iz ovog drugog, koji nisu materijalno zbrinuti jer nemaju posla, niti su još stekli uvjete za starosnu mirovinu. To su bili argumenti za uvođenje povlaštene mirovine 1995. koji od ovih argumenata danas stoji ili opstoji? Koji je danas od ovih argumenata društveno opravdan? I uveli su se posebni uvjeti za stjecanje prava i visine mirovine, na način da se to pravo ostvaruje sa 55 godina starosti za zastupnike i 50 za zastupnice, 20 godina radnog staža, tada jedan dan u mandatu, da bi kasnije to bilo promijenjeno na 2 godine i 1 dan. Visina mirovine ovisila je o zadnjoj plaći, ovisi i danas, 65% od toga i plus 2% dodatka po godini radnog staža, a mirovina je maksimizirana na 85% od plaće. Uveden je institut da dvije osobe na jednom mandatu, mogu ostvariti pravo na zastupničku mirovinu. To je tzv. mirovanje ili kao što sam ja to zadnji puta nazvao, hiprenacija zastupnika. za izračun prava i visine, dakle ne samo prava, nego i visine mirovine priznaje se staž iz inozemstva čime se omogućuje primanje 2 mirovine. Jedne povlaštene u Hrvatskoj, a druge u inozemstvu. Ja vam tvrdim da po ove 4 stavke koje sam sada iznio smo jedinstveni u svijetu. Ni u jednoj drugoj državi ne postoji ova 4 uvjeta propisana zakonom niti za parlamentarne zastupnike, niti za članove Vlade. Postoji 179 tisuća građana Hrvatske koji ostvaruju mirovinska prava po posljednjim propisima. Njihove mirovine kreću se od 2164 do 10 171 kunu prosječne mirovine koliko iznosi ova sa 463 korisnika. Ali nisu samo saborski zastupnici koji ta prava ostvaruju. Ista prava propisana su za članove Vlade ali i za delegate u Saveznom vijeću i Vijeću Republika i Pokrajina bivše SFRJ u vremenu od 30. svibnja '90.-te do 8. listopada '91. I onoj brojci 463 vjerojatno je i dio tih koji su s tog mandata, dakle, u Beogradu stekli pravo na ove povlaštene mirovine. Ovo sam naveo zbog toga da se zna činjenica na koga se sve zakon primjenjuje. Što sada Vlada predlaže? Pooštriti uvjete za stjecanje prava. Dobnu granicu dići na 60 godina, radni staž sa 20 na 25 i četiri godine mandata u parlamentu. Ja nisam siguran da li je predlagatelj mislio na jedan mandat ili baš na četiri godine jer se doista može desiti da striktnim tumačenjem četiri godine a u slučaju raspuštanja Sabora mjesec danas prije toga će i Ustavni sud imati posla sa tumačenjem ove odredbe. Zato me čudi odredba o četiri godine a ne o mandatu ili dva ili tri, a ja smatram da bi trebala biti tri mandata, kao minimum pristojnosti za uvođenje toga uvjeta. nek kolege koje dobacuju te, ja nemam tri mandata niti ću ih imati. Prema tome, ne govorim o sebi. Međutim, Vlada predlaže da se ovaj zakon primjenjuje tek od 2012. godine danom konstituiranja novog saziva Sabora nakon sljedećih parlamentarnih izbora. Mogli su predložiti da se primjenjuje od 2020., ne 2012.. Zašto se ovaj zakon ne bi odnosio i na aktualni saziv Sabora. Zašto se on ne bi primjenjivao od prvog dana konstituiranja ovog saziva Sabora. Skočiti će netko i reći ne možemo ukidati stečena prava. Ali kolegice i kolege, '95. godine kada je zakon usvajan on je imao retroaktivnu primjenu i dao je to pravo svim zastupnicima i od 1991. Dakle, Dakle, kada smo vodili institut određenog prava onda je postojala opravdanost i ustavne osnove za retroaktivnu primjenu. Kada bi samo promijenili uvjete za stjecanje toga prava, pozivamo se na nemogućnost retroaktivne primjene. I još nešto. To '95., ta mirovina ostvarena po odredbama toga zakona u odnosu na prosječnu mirovinu u državi iznosila je 1:2. Danas Danas prosječna povlaštena mirovina članova Vlade i Sabora u odnosu na prosječnu mirovinu u Hrvatskoj iznosi 1:4,6. Problem je u formuli njenog izračuna i bilo bi izuzetno dobro i korisno i za Vladu Republike Hrvatske da napravi i ono što je i Vlada 2002. napravila, odnosno 2001. sa primjenom od 1. 1. od 2002. jednokratno smanjila visinu tih mirovina od 8 do 20% i time zaustavila enormno širenje odnosno rezanje škara u odnosu te mirovine, u odnosu na prosječnu mirovinu. Ako se to ne učini za dvije godine te mirovine u odnosu na prosječnu mirovinu u Hrvatskoj iznositi će 1:6. I završavam sljedećim. Dignitet i ugled parlamenta nećemo zaštiti netočnim podacima, krivim argumentima i odgođenim primjenama ovakvih zakona. Suprotno od toga uvjeren sam da javnim propitivanjem i ove vrst privilegija i pozicije državnih dužnosnika, dakle, ne samo saborskih zastupnika nego i državnih dužnosnika zapravo čuvamo dignitet i ovoga doma. A onima koji pak ne mogu podnijeti kritiku javnosti kada je i ova tema u pitanju, toplo preporučam neka se onda ne bave politikom ako su osjetljivi na ono što javnost o njima napiše ili iskaže. I zbog ove odgođene primjene i zbog samodjelomične rekonstrukcije instituta ovih mirovina neću podržati zakon niti u prvom čitanju. Hvala. Hvala. U 11,29 isteklo je vrijeme za prijavu rasprave u trajanju od 10 minuta. Jedna obavijest, tematska sjednica Odbora za obrazovanje, znanost i kulturu Hrvatskoga sabora održati će se u 12,15 sati u Maloj vijećnici sa dnevnim redom položaj hrvatskog jezika. Gospodin zastupnik Boris Kunst, izvolite. **Kunst, Boris (HDZ)** Poštovani potpredsjedničke, državni tajniče, kolege i kolegice. Pa iz dosadašnjih rasprava vidjelo se da zastupnici Hrvatskoga sabora više-manje prihvatili su prijedlog o redefiniranju uvjeta za stjecanje starosne mirovine zastupnika. Vladin prijedlog Izmjena i dopuna zakona o pravima i dužnostima zastupnika Hrvatskoga sabora na tragu je upravo onih javnih polemika koje su se vodile oko postojećih uvjeta za stjecanje starosne mirovine zastupnika i tom izmjenom željela se postići veća socijalna pravednost. Naravno da mi možemo uvijek postaviti pitanje treba li zastupnicima Hrvatskoga sabora ikakvo statusno pravo ili privilegija. Vjerujem da kada bi otvorili to pitanje onda bi najvjerojatnije kod raznih demagoga potaknuli maštu da se što više dopadnu dijelu javnosti i bile bi različite polemike. Kada bi opet postavili pitanje trebaju li zastupnici u Saboru Hrvatske dijeliti sudbinu naroda kojeg predstavljaju i zastupaju u ovom Visokom domu, vjerujem da bi svatko od nas odgovorio da trebaju. Stvarnost je različita, zastupnici ili parlamentarci svih država u Europi ili bar 99% imaju posebnim propisom uređena statusna prava. Ne tako davna analiza o statusnim pravima zastupnika u Hrvatskom saboru s osvrtom na statusna prava zastupnika drugih europskih dužnosnika pokazalo je upravo to da zastupnici u Hrvatskom saboru mogu se svrstati u zadnju trećinu ili u posljednju trećinu po privilegijama odnosno statusnim pravilima u odnosu na ostale kolege zastupnike u Europi. Činjenica je da bi zastupnici morali štititi dignitet Hrvatskoga sabora kao što Hrvatski sabor upravo daje dignitet svakom zastupniku i svakom degradacijom zastupnika degradira se i ovaj Visoki dom, Hrvatski sabor. To je po zakonu spojenih posuda hidrostatski paradoks, ali je to tako. Zato nije upitno da li trebamo raspravljati o statusnim pravima nas ovdje, zastupnika u Hrvatskom saboru o pogodnostima koje ajde recimo imamo, ali isto je to da bi trebali raspravljati i o statusnim pravima, privilegijama svih onih drugih u ovoj državi, bilo da su dužnosnici, bilo da su poduzetnici, bilo menadžeri, razni magovi, magnati i svi oni ustvari trebaju dijeliti sudbinu ove države, ovog naroda u kojoj žive. Dok Hrvatski sabor mjesto je gdje su i gdje se rješavaju najvažnija državno-pravna pitanja, smatram da svi ovdje zajedno trebamo maksimalno štititi kako to čine i zastupnici i parlamentarci u ostalim državama kada štite svoj Parlament. Hvala lijepo. Hvala. Gospodin zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. Gospodine potpredsjedniče, gospodine državni tajniče, kolegice i kolege. Ja ću nastojati biti kratak da ne ponavljamo se previše. Nastavio bih tamo gdje je stao kolega Lesar, a pokušao bih odgovoriti na neka pitanja koja je otvorio kolega Hebrang i kolega Beus. nije sporno, svi znamo zašto u svjetskim parlamentima parlamentarci imaju odlične privilegije, jer ako oni dobro rade svoj posao, oni se u tijeku mandata zamjere ogromnom broju ljudi i sigurno da im nije lako vratiti se na posao, da će trajno imati posljedice svog kvalitetnog rada u kome su prozivali određene ljude za nepravilnosti, ukazivali na neznanje, nestručnost, kriminal, korupciju itd., Međutim, ovdje smo danas otvorili nekoliko pitanja. Ja bih pokušao odgovoriti na neka od njih. Ja prije svega mislim da mi ne moramo sebe tretirati kao žrtve, ne moramo plakati nad našom sudbinom i mi ni u čemu, kolegice i kolege, nismo bitno oštećeni iako je bilo i takvih pokušaja. Ja čak mislim da je potpuno nevažno da li ćemo ići u mirovinu nakon dvije, četiri ili osam godina, da li ćemo otići u mirovinu nakon 55, 60 ili 65 godina. Obrazložit ću i zašto. Mislim da treba krenuti od jedne rečenice koju smo jutros čuli, čujem često ružne povike iza mojih leđa. Pretvorimo to u množinu, čujemo često ružne povike iza naših leđa. Pitanje je, kolegice i kolege, zašto. Moramo krenuti u raspravu i pokušati odgovoriti na to pitanje da način da analiziramo aktivnost pojedinca i učinkovitost ovog zakonodavnog tijela. Ja ovdje sjedim već dva mandata i moram vam reći da u prošlom mandatu je bilo pojedinaca koji u tijeku četiri godine su se javili jednom ili nijednom. Koga su oni zastupali, čije su mišljenje ovdje prenosili? Da li svojih birača ili što drugo? Zbog čega su oni sjedili ovdje? Da bi odluke donosili snagom brojeva ili snagom argumenata? S druge strane, kada uzimamo učinkovitost ovog zakonodavnog tijela onda se moramo pitati što građani očekuju od Hrvatskog sabora. Očekuju da donesemo zakone koji će potaknuti gospodarski rast i razvoj, koji će potaknuti zapošljavanje, koji će potaknuti proizvodnju i izvoz, koji će smanjiti uvoz, koji će jasno riješit pitanje korupcije, kriminala itd., To je učinkovitost ovoga tijela. I vjerujte mi, kolegice i kolege, o tome smo trebali također danas raspravljati i vidjeti da li smo mi baš u zadnjih 5, 10, 15 godina ostvarili sve ono što su očekivali hrvatski građani kad su glasovali za nas i kad su nam omogućili da sjedimo u ovom časnom domu. Ja moram reći da ću se suzdržati iz principijelnih razloga, jer obrazloženje ovog prijedloga ne stoji. Trebalo je ići na jedan drugačiji način, trebalo je i malo objektivnije, realnije pristupiti ovoj priči i treba jasno o tome, kolegice i kolege, početi govoriti otvoreno jer mislim da ćemo tek tada moći izbjeći jasno i osudu medija koji potpuno opravdano idu na one nedostatke u našem radu, nezadovoljstvo građana jer mi smo ti koji sa hrvatskom Vladom trebamo riješiti mnogobrojne probleme koji ih tište, a u tome nismo bili uvijek uspješni. Prema tome, ja vam molim budimo ubuduće realni, nemojmo bacati pijesak u oči. Hrvatski građani, hrvatski mediji, svi oni dobro znaju zašto se čuju povici iza naših leđa. Hvala Hebrang. **Hebrang, Andrija (HDZ)** Hvala lijepo. Netočan je navod što je kolega rekao, mediji dobro znaju zašto se čuju loši povici iza naših leđa. Ti mediji su nedavno nas koji se često javljamo prozvali pričljivcima i poručili nam da je šutnja zlato. Takvim medijima ja ne vjerujem i nije istina što ste rekli.

mislim da je i običnom čovjeku to čudno. Iako su mnogi prihvatili, ali činjenica je da ovaj Parlament, Hrvatski parlament nije ni bolji ni gori nego svi Parlamenti ne samo u Europi nego i na svijetu. Jasno, govorim tamo gdje je demokracija u zemljama. Jer ipak Sabor je temelj. Hrvatski sabor odnosno parlament je temelj demokracije i mislim da ovo što se događa da nije samo riječ o pojedincima, onima koji pričaju ili koji šute ili oni koji su ovdje češće ili nešto manje, nego je zapravo jedan sustavni napad pored ostalog i na demokraciju. Jer, ako ponizimo zastupnike onda se takvom Parlamentu ne treba vjerovati. A ovaj Parlament radi i to puno radi. Redovito donosi zakone. Dakle redovito se održavaju odbori, dakle redovito zastupnici obavljaju čitav niz, sedam, osam, devet funkcija. Moram reći evo, mnogi su ovdje doktori, profesori koji rade i dalje na fakultetu. Imamo liječnika, kirurga. Imamo dakle sveg onog što smo i malo prije čuli. Imamo puno gradonačelnika, načelnika. Dakle, ne zaboravim ostale, ali većina evo predsjednika gradskih vijeća, predsjednika županijskih skupština. Dakle, većina ljudi stvarno radi još nešto i sudjeluje ovdje i ovdje je u trenutku kad zatreba, i ovdje je da da svoj doprinos jasno iz iskustva poslu koji tamo radi. Poznato mi je, jer evo imao sam prilike evo razgovarati sa kolegama iz brojnih parlamenata u Europi da na puno mjesta se vrlo teško skupi kvorum uopće za glasovanje. Po nekoliko tjedana dogovaraju glasovanje. Da su parlamenti i prazniji od naših, ali u tim zemljama ljudi ljudi baš ne pričaju protiv parlamenta, jer znadu ako sruše parlament srušili su i demokraciju. Dakle, trebalo bi malo razmislit što se tu događa i zbog čeg se to događa. Interesantno da smo najviše napadani od medija u privatnom vlasništvu što je jako zgodno, da smo napadani zbog brojnih, zbog plaća, zbog ovog, onog a isti urednici i ne samo urednici nego brojni kolumnisti, komentatori, stotine ljudi na televiziji i slično imaju plaće koje su znatno, znatno veće od saborskih zastupnika. A mogu vam reći da i mnogi sitni menadžeri također imaju daleko veće plače, da ne govorim ljudi koji su u lokalnoj samoupravi, koji su ne znam od župana, dožupana i slično. Napad je i na taj način, malo čitajte komentare ispod članaka. Recimo tamo na portalima baš se vide. Govore o neobrazovanim ljudima. Neki dan je bio jedan jako dobar podatak da je ogroman broj ovdje i doktora znanosti i visoko obrazovanih. Dakle, volio bih da je tako i u ostalim parlamentima Europe, ali mislim da smo tu čak i iznad. Ovdje kod ovog zakona nije u pitanju treba mijenjati nešto. Zastupnici će dati svoj doprinos, ali pitanje je da li će taj svoj doprinos dati i ostali. Vidimo sindikaliste koji žestoko se bore, žestoko se obrušavaju ne samo čelnici nekih sitnijih stranaka. A znam jednu strančicu koja svaki put na Jelačićevom trgu priča protiv zastupnika, a vodi je jedan od najbogatijih ljudi u Zagrebu. Ali Bože dragi, to je tako. Dakle, doprinos, meni je žao evo što sam evo u Povjerenstvu za odlučivanje o sukobu interesa, što imovinske kartice ne daju sindikalisti pogotovo ovi koji su najglasniji, jer bi se jako iznenadili da vidimo od kud sve primaju novac iz kojih upravnih, nadzornih odbora i slično. A onda je lako vikati u ime naroda, e ja se borim za vas i E sad pitanje je da li su zastupnici preskupi? Jasno država plaća toliko koliko može. Interesantno u nekim siromašnijim zemljama su i bolje plaćeni, u nekim bogatim zemljama su višestruko plaćeni. Podaci možda nisu bili najsretniji koje smo dobili, ali ipak se puno tog moglo vidjeti. Koja je druga varijanta? Druga varijanta je da recimo svaka velika firma instalira nekoliko zastupnika u Hrvatski sabor, ali onda neće ti isti zastupnici braniti interese svoje baze, svojih stanovnika. Dakle, svojih glasača nego će braniti interese velikih firmi. Mislim da se to da vrlo lako riješiti. To bi firme rado prihvatili, ali onda ne trebaju ni izbori. Onda ćemo vidjeti tko uspije više zastupnika ugurati njegove će interese braniti. Ako spominjemo nove predložene uvjete mislim da se većina zastupnika slaže da uvjete treba mijenjati, da se oni trebaju postrožiti. Ali trebalo bi vrlo detaljno kod ovog razmisliti, a to smo jučer na odboru razgovarali što je sa svim onima koji su do sad ispunili uvjete. Što će se događati s njima u nekakvom budućem vremenu. Mislim da je ovo, za sad je to preopćenito i dobro je da je ovo prvo čitanje jer javlja se bezbroj slučajeva da li govoriti o četiri godine ili govoriti o cijelom mandatu. Neki mandati su bili kraći, neki dulje. Da li godine ove ili one. Mislim da je dobro da o tom još raspravljamo. Meni je žao evo što brojni kolege koji stvarno se nisu javili, a možda su trebali dati. Evo recimo kolega Lesar on se bori protiv ukidanja svih povlastica, a to je počeo tek onda kad je ispunio one dvije godine. I to znamo svi. Dakle, kad je skupio uvjete za povlaštenu mirovinu onda je postao najveći borac protiv mirovina. Pored tog, sklon je neistini jer u jednom televizijskom sučeljavanju rekao je recimo da nezavisni zastupnici ne dobivaju nikakav novac. Zatim je rekao da potpredsjednici klubova imaju povećani koeficijent. Dakle, čitav niz neistina. I sad bih trebalo povjerovati, a mislim da znamo i sami da je riječ o predizbornoj kampanja, a valjda svaki župan koji kandidira biti u Međimurju župan morao bi tako govoriti, jer inače to ne bi prošla. Moram reći isto tako da zastupnici Hrvatskog sabora za razliku od mnogih sabora nemaju, a to urednici prešute kad im se javljaju na jutarnjim emisijama slušatelji nemaju kartice nikakve, nemaju mobitele, nemaju da ne govorim božićnice, regres, putni troškovi, nemaju nikakve otpremnine. Dakle, nemaju parkiralište, nemaju ured. Više tog ima nemaju, nego što imaju. Evo zahvaljujući velikom zalaganju Hrvatskog sabora mnogi su dobili bar stolac i stol što je sigurno dobro, jer znamo da nam je godinama ured bio gepek, jel' tamo smo držali stvari, tamo smo donosili i slično. Znamo da velim parkirno mjesto nemamo, jel' što mislim da je u Europi smiješno to, imaju svi osigurano. Ali dobro, evo svaki dan uredno idemo na blagajnu u garažu, platimo i dobro je. Funkcionira dalje. Dakle još jednom. Zastupnici će u ovoj situaciji sigurno pristati na uvjete i na smanjenje plaće kao i ostali, jer moramo dati svoj doprinos. Ali bojim se da mnogi drugi nisu shvatili situaciju u ovoj zemlji i ne žele dati svoj doprinos u trenutku kada je to najvažnije. Hvala. Hvala. Replika, gospodin zastupnik Goran Marić. **Marić, Goran (HDZ)** Hvala lijepa. Slažem se s kolegom Markovinovićem da zastupnici trebaju dijeliti sudbinu svog naroda. Isto tako, slažem se i sa konstatacijom da bi to svi trebali činiti, jer nije dobro i društveno je neprihvatljivo da ova teška ekonomska situacija i financijska kriza jedne raduje, a druge rastužuje. Trebali bi snositi i dio tereta i oni koji ovo vrijeme koriste za za ostvarenje većih zarada nego ikada, za ostvarenje ekstra dobiti i ekstra profita i krajnje je vrijeme da sudjeluju i snose teret i oni koji javno poručuju primjerice da se može besplatno telefonirati ili da su se odavno prepoznali i spojili, jer to prepoznavanje i njihovo spajanje je bilo na štetu Republike Hrvatske 34 i pol milijuna eura. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala. Završni osvrt, državni tajnik Antun Palarić. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, gospođe i gospodo zastupnici. Današnja rasprava je podržala zakonske rješenje koje je Vlada u formi prijedloga zakona, dakle zakona u prvom čitanju predložila Hrvatskom saboru. Nikad ni u jednom trenutku nitko iz Vlade nije rekao da su zastupnici preplaćeni. Zastupnička dužnost je jedna od najčasnijih dužnosti, ako ne i najčasnija u Republici Hrvatskoj. Oni ovdje u ime naroda uređuju pravni poredak Republike Hrvatske i normalno je da izabrani narodni predstavnici moraju imati i određenu sigurnost da im se ne dogodi da nakon obavljene dužnosti se nađu u nezgodnom materijalnom položaju u godinama kada je teško naći posao, pogotovo što su mnogi od saborskih zastupnika prekinuli svoje uspješne stručne znanstvene i poslovne karijere kako bi se posvetili obnašanju dužnosti narodnog zastupnika. Ovim zakonom smo mi htjeli određene nelogičnosti uskladiti, ali isto tako sačuvati sačuvati dignitet saborskih zastupnika i za drugo čitanje ćemo u prelaznim odredbama točno odrediti na koga se zakon primjenjuje ubuduće i što je s onim ljudima koji su stekli pravo o ranijim važećim propisima sa ciljem da se stečena prava ne oduzimaju jer je to duh glavnog poretka. Hvala svima koji su podržali donošenje zakona. Naravno da uvijek postoje ljudi koji o svemu misle drugačije iz njima poznatih razloga je pravo, pravo sa neslaganjem i pravo na drugačije mišljenje. Zakon će vjerojatno biti donesen sa Ustavom propisanom većinom i time će se u hrvatskom pravnom sustavu urediti na kvalitetniji način pravo zastupnika u Hrvatskom saboru. Hvala vam lijepa. **Šeks, Vladimir (HDZ)** Hvala lijepa. Zaključujem raspravu.